переходимо до "години запитань до Уряду". Хочу оголосити, що сьогодні від Кабінету Міністрів буде мати слово міністр освіти і науки Гриневич Лілія Михайлівна. Я запрошую пані Лілю на трибуну, будь ласка. Доброго дня, шановні українців, шановні парламентарі, шановні журналісти! Сьогодні також маємо кінець квітня, коли добігає до завершення навчальний рік, і я хотіла б поінформувати всіх про стан ситуації кінця навчального року, випуску і вступу до навчальних закладів. Тому що важливо всім розуміти правила, які забезпечують рівність доступу до освіти для всіх українських дітей. Отже, окрім державної підсумкової атестації після 11 класу, яка проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ми також маємо випускні іспити з кожного рівня школи, тобто після 4 і 9 класів. Вони суттєво відрізняються, і я хочу привернути, власне, увагу до цього. ДПА після 4 класу є виключно моніторинговим і жодним чином не впливає на успішність учня і можливість його вступити до 5 класу на наступний щабель навчання. На жаль, ми маємо сигнали про те, що вчителі часто дітей таким чином тримають в напрузі, що батьки навіть наймають репетиторів для цієї державної підсумкової атестації. Ми закликаємо, що в жодному разі не можна вдаватися до таких практик, це виключно моніторингове дослідження. Хочу також повідомити, що обов'язковими є українська мова і математика, а для дітей шкіл з мовами національних меншин за рішенням педагогічної ради може бути ще рідна мова. Після 9 класу державна підсумкова атестація – це значно серйозніша справа, і там завдання надаються Міністерством освіти і науки. І основна мета цієї атестації вже не моніторинг, а перевірка навчальних досягнень учнів, за результатами якої може бути відбір до профільної школи. Цього року ми дозволили зараховувати всі міжнародні сертифікати з іноземної мови і міжнародні іспити замість окремого ДПА з іноземної мови. Дуже важливо, щоб наші випускники дев'ятих класів розібралися, куди їм далі йти. Сьогодні професійно-технічна освіта в Україні створює вже більше можливостей, тому що три роки поспіль ми модернізуємо її базу. І у зв'язку з тим на сайті Міністерства освіти ми дали дуже багато додаткової інформації для вступників можливих до професійно-технічних навчальних закладів, щоб вони вибрали для себе ту ту професію, яка їм до душі, розуміли, як ознайомитися з цим професійно-технічним закладом. Тепер перейдемо до іспитів, які будуть складати одинадцятикласники. Всі державні підсумкові атестації проходять у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч є дві основні новації. По-перше, обов'язкові державні підсумкові атестації з української мови і з математики або історії на вибір складають всі учні, і також професійно-технічних навчальних закладів і студенти коледжів. Цьогоріч ми запровадили розумне пристосування до цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов'янських мов. Тому що цим дітям з угорських, румунських шкіл, мови яких дуже відрізняються від слов'янських, складно опановувати українську мову. Як ви знаєте, до недавнього часу в них було мало можливостей вивчати українську мову, і зараз ми повинні взяти це до уваги, тому для них буде встановлено адаптивний поріг, нижчий за звичайний, який дасть їм можливість брати участь в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, а, крім того, ми вже зараз значно інтенсифікували вивчення української мови у цих школах. Хочу сказати, що у 2021 році нас чекають новації, і тоді цей тимчасовий захід адаптованого періоду буде скасований, а саме: ми запровадимо з 2021 року дворівневий іспит з української мови. Це буде базовий рівень – українська мова як державна і поглиблене вивчення - українська мова і література. З 2021 року, шановні колеги, ми плануємо запровадити обов'язковий іспит з математики для усіх випускників, і я хочу сьогодні це анонсувати на засіданні Верховної Ради заздалегідь. Це означає, що випускники дев'ятих класів цього року будуть вже готуватися до такого іспиту. Яка логіка? Перш за все, базові навички з математики необхідні кожній людині, вони розвивають логічне і абстрактне мислення. Крім того, ми бачимо, як всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять вже обов'язковий іспит з математики. Цей іспит буде дворівневий, тобто можуть обрати: якщо ти гуманітарій – обираєш перший рівень; для технарів, для тих, хто вступають у технічні вузи і на технічні спеціальності, вони обирають поглиблений рівень математики. Історія України та англійська мова будуть на вибір. Таким чином, ми зараз серйозно готуємося до посилення з 2021 року як вивчення математики у ранг обов'язкового іспиту, так і англійської мови як обов'язково вибіркового іспиту. термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч. З 21 травня по 13 червня триватимуть іспити. З 14 по 25 червня -оголошення результатів. Із 26-го по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, які не складали з поважних причин з усіма учасниками. Загалом ЗНО проводитиметься з 11 предметів, і цьогоріч зареєструвалося понад 354 тисячі особи. б зауважити, що ми цього року продовжуємо здійснювати пристосування ЗНО для випускників з особливими потребами. Ми маємо вже тексти з шрифтом Брайля, ми маємо тести для слабозорих, ми маємо тексти для нечуючих і слабочуючих, тобто ми робимо все, щоб ці діти могли на рівні з іншими випускниками, але в пристосованих умовах, мати можливість скласти ЗНО. Щодо вступної кампанії у заклади вищої освіти. Цьогоріч будуть прийматися сертифікати ЗНО як 2017 року, 2018-го і 2019-го. Хочу сказати, що 2017 рік не стосується лише іноземної мови, тому що, як ви пригадуєте, з минулого року ми в іноземну мову інтегрували ще одну частину, яка відрізняє це ЗНО від 2017 року. Цього року ми пристосували складання творчих конкурсів, тому що, якщо раніше творчі конкурси мали бути у певний день, це лімітувало наших випускників подавати документи у декілька вищих навчальних закладів. Я хочу нагадати, що насправді вони можуть подавати максимум сім заяв на чотири спеціальності. І от цього року творчі конкурси будуть відбуватися з 1 до 10 липня, і буде ще друга сесія – з 11-го до 22 липня. Ми посилили роль математики і фізики при вступі до вищих навчальних закладів, і це одразу відбилося кількістю зростання наших випускників, які зареєструвалися на математику і фізику. Ми розширили пільги для учасників бойових дій, а також цього року на вступній кампанії вперше буде реалізовано механізм пріоритетного зарахування тих вступників на медичні і педагогічні спеціальності, які підпишуть контракт для відпрацювання в сільській місцевості. І для них, крім пріоритетного зарахування, буде ще коефіцієнт 1,05. Хочу сказати, що ми зберегли також сільський коефіцієнт, галузевий і регіональний. Цьогоріч впроваджено мінімальний бал 130 для вступу на спеціальності: "Право", "Публічне управління адміністрування", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародне право", "Фармація", "Промислова фармація". Зберігається мінімальний бал 150 для другого, третього предметів для вступів на спеціальності: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Активна фаза вступної кампанії триватиме увесь липень, 1 липня – старт. І ми очікуємо, що 22 червня о 18 годині закінчується подання заяв для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. До 1 серпня триває зарахування на бюджет. Щодо вступу з окупованих територій Донбасу і Криму, ми зберігаємо мережу центрів "Донбас-Україна", "Крим-Україна", куди наші вступники з цих територій можуть вступити навіть без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами вступних іспитів. Окрім того, для них зберігається можливість скласти і отримати документ про загальну середню освіту екстернатом в українських школах. відбуватиметься на контракт ще пізніше, і тому для випускників ми створюємо всі умови для того, щоб вступна кампанія пройшла планово, спокійно і головне – справедливо до всіх наших дітей. Щодо магістратури. Ви знаєте, що нам завжди закидали, ще три роки тому, про те, що, маючи прозорий вступ на перший курс, зберігається корумпований – на магістратуру. За ці три роки ми просунулися багато вперед, і хочу повідомити, що цього року у нас розширюється перелік спеціальностей, з яких ми вимагаємо єдиний вступний іспит з іноземної мови, а також єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей буде відбуватися і на право, і на міжнародні відносини, а іспит з іноземної мови - на управління адміністрування, богослов'я, інформаційні технології, публічне управління та адміністрування. Шановні колеги, ми розуміємо той факт, що у сфері вищої освіти ми потребуємо більш серйозних кроків щодо забезпечення якості вищої освіти. І зараз розпочало роботу в повному вже складі Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти. Його очолив Сергій Миронович Квіт, і я хочу повідомити, що зараз на наступний рік одним з наших пріоритетів, окрім продовження реформи "Нова українська школа", реформи професійно-технічної освіти в рамках великого проекту з Європейським Союзом, одним з пріоритетів виходить система вищої освіти щодо підвищення якості освіти збільшення ефективності використання коштів для того, щоб ми їх концентрували в кращих університетах країни. Сьогодні вже механізм "гроші за студентом", коли студент обирає, в який університет він хоче потрапити, і студенти з кращими результатами ЗНО потрапляють саме в найкращі університети України, вже допомагає сконцентрувати державні ресурси в кращих університетах. Але ми повинні попрацювати над розширенням таких механізмів, щоб всі наші випускники, які завершують школу, а потім хочуть здобути освіту: чи професійно-технічну освіту, чи в коледжі, чи в університеті, - мали доступ справді до якісної освіти. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані І хочу нагадати, що в нас спочатку запитання до уряду від фракцій, а потім - від народних депутатів. Тому я прошу голів фракцій, представників фракцій, хто має намір поставити запитання до уряду, провести запис. Будь ласка.

Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. В мене питання до міністра енергетики. Вчора Верховна Рада прийняла законопроект про "зелені" аукціони, де великим гравцям було зафіксовано, що їх прибуток, і держава їм буде компенсувати протягом 20 років їх інвестиції, їх захистили їхніми контрактами. Але для малих споживачів, для людей, для українців всього лише "зелений" тариф до 2030 року. І те, що зараз обурює суспільство, те, що забрали можливість ставити сонячні станції на своїй власній землі. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цієї проблеми. Наскільки це справедливо, що великим гравцям багато чого… захисту, малим гравцям є така дискримінація? І яким чином ваші пропозиції по додатковому захисту саме малої генерації? А я вам хочу сказати, що в Україні, на превеликий жаль, тільки 12 відсотків виробляється малими гравцями, коли у всіх великих країнах - 40-50. Саме це є логіка "зеленої" генерації, коли підтримка малого споживача. Будь ласка, дайте… Дякую, пане Рябчин. Перш за все подивіться нову енергетичну стратегію до 2035 року, і там чітко розписано, як розвиваються всі генерації в нашій державі. Друге. Вчора законом виправляли помилку, яку ви як представник комітету, паливно-енергетичного комітету, в якому я був присутній, здійснили три роки назад, зафіксовуючи тарифи найвищі, які є в Європі. Виступаючи тоді на комітеті, я сказав, що не право Верховної Ради формувати тарифи, це право незалежного регулятора. Вчора Верховна Рада накінець обмежила тарифи, які виходять за рамки розуміння. Це є перше. Друге. Коли ви говорите про приватні генеруючі компанії, ви розділіть, будь ласка, споживача і виробника. Міністерство надало можливість до 50 генерувати індивідуальщикам. Але, вибачаюсь, вони генерують для себе, а не на ринок. Якщо б ми це не захистили, то нашим споживачам треба було платити не по 1 гривні 06, як є на сьогодні, а по 4 гривні. Тоді спитайтеся споживачів в Україні, чи готові вони по таких тарифах оплачувати за електроенергію? Тому не спекулюйте, будь ласка, фактами. Як представник паливно-енергетичного Комітету будьте об'єктивними до тих речей, які ви озвучуєте сьогодні.

по державних підприємствах. На жаль, ситуація є дуже скрутною. І я зараз звернувся по харківським підприємствам, які сьогодні, на жаль, мають, державні підприємства, багатомільйонні заборгованості по зарплатах, і просив в екстреному порядку вирішити це питання. Прошу вас звернути на це увагу, адже більшість підприємств також працює у військово-промисловому комплексі, де потрібна допомога держави. На жаль, завдання ставляться, але гроші вимиваються, і підприємства не мають коштів для виплати зарплат. Будь ласка, допоможіть погасити заробітні плати. У нас є підприємства, які ще можуть працювати на благо цієї держави. І подивіться на ситуацію навколо авіаційного заводу. Дякую.

Уряд, по-перше, також приєднується до вшанування пам'яті всіх героїв, які захистили людство від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Ми завжди пам'ятаємо їхній подвиг. І так само цінуємо також і ті зусилля, які роблять люди, причетні до енергетики, до відродження Чорнобильської зони по нормалізації ситуації, яка складається в зв'язку із наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС. Уряд України робить все для того, щоб в межах економічних можливостей підтримувати постраждалих та всіх осіб, які потребують соціальної допомоги в зв'язку із наслідками катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Прем'єр-міністр України сьогодні безпосередньо особисто перебуває на території зони відчуження і на території Чорнобильської атомної електростанції. Він також сьогодні зробить всі необхідні звернення і заяви від імені українського уряду, що стосується потреб чорнобильців, а також пам'яті про сьогоднішній скорботний день. З приводу заборгованості по заробітній платі я хочу передати слово заступнику міністра соціальної політики Іванкевичу Віктору Вікторовичу, він надасть вам інформацію. Шановні народні депутати, станом на 1 березня заборгованість із заробітної плати в Україні складала 2 мільярди 446 Із цієї суми борги у Донецькій і Луганській областях становили 466 мільйонів 437 мільйонів гривень, відповідно, майже 1 мільярд гривень, або 36,8 відсотка, це борги підприємств, що знаходяться в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Водночас на сьогодні заборгованість стосується значно меншого числа працівників. І ми вам дякуємо за інформацію по Харківській області, по військово-промисловому комплексу. Ми обов'язково на найближчому засіданні комісії розглянемо це питання щодо вирішення проблеми. Дякую.

Доброго дня! В мене також запитання до уряду. Я думаю, що ви зараз приймете рішення, хто буде відповідати. Але з 1 квітня в Донецькій області практично півобласті залишилося без води з прийняттям нового закону по електропостачанню. Ми це пов'язуємо конкретно з тим, що сьогодні військово-цивільні адміністрації, які є в Луганській і в Донецькій областях, вони вже віджили своє. Там практично дерибаняться гроші, які не контролюються ні одною громадою. Запитання конкретне сьогодні. За півмісяця ми підключили практично все, але ще 11 населених пунктів Костянтинівського району знаходяться без води, там практично скоро може бути техногенна якась катастрофа.

Що стосується введення ринку електричної енергії і першого його етапу. Що стосується "Води Донбасу", хочу вам нагадати, що січень, лютий, березень - "Вода Донбасу" використала електроенергії на 285 мільйонів Збирає "Вода Донбасу" 80 мільйонів гривень щомісяця. При цьому за 3 місяці за електроенергію проплачено 0 гривень 0 копійок. В таких умовах ринок працювати не може. Дякую. 10:39:20 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, я думаю, що сьогодні хвилює і вас, і людей Донецької області, коли буде вода. зараз ми прийняли рішення щодо надання ліцензії КП "Вода Донбасу", яке, на жаль, не виконувало жодних фінансових зобов'язань, і те, що сказав міністр енергетики, за 3 місяці постачальнику "останньої надії" не заплатило жодної гривні за поставлену електроенергію. Тому зараз на них оформлена ліцензія, з 1 квітня їм дасть передплату Донецька військова цивільна адміністрація і буде відновлене водопостачання на всій території. Але я хочу окремо подякувати Донецькій військовій цивільній адміністрації за те, що практично вона утримала ситуацію на всій території Донецької області для того, щоб не відключили інші підйоми по водопостачанню. Сьогодні Маріуполь винен КП "Вода Донбасу" 400 мільйонів, Бахмут – 9 мільйонів. І так, якщо пройтись по всім, за оптову поставку води сьогодні є ті розрахунки, які не проведені. Тому, з одного боку, потрібно говорити про те, що є ринок електроенергії, а, з іншого боку, потрібно все-таки виконувати платіжну дисципліну в місцевому самоврядуванні, який сьогодні споживає оптову воду і, на жаль, не платять. Тому, я думаю, ми зараз проводимо перевірку на рівні області щодо КП "Вода Донбасса" і її фінансово-господарської діяльності і яка там ситуація, чому вона, збираючи кошти, практично жодної гривні за 3 місяці не заплатила на ринок електроенергії. І, з іншого боку, подивитися на відповідальність тих керівників, які на сьогоднішній день не виконують свої обов'язки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Самопомочі" Войціцька Вікторія Михайлівна передає Олені Бабак. Шановні члени уряду, ми сьогодні згадали екологічну катастрофу Чорнобиля. Але ви всі знаєте, що сьогодні екологічним викликом Україні є поводження з побутовими відходами, і взагалі з відходами. Півтора роки парламент паралізований, не виносить законопроекти депутатів, очікуючи від уряду узгоджений, з термінологіями, поняттями Закон "Про відходи" відповідно до нацстратегії. Півтора роки парламент чекає закону для того, щоб дати поштовх розвитку переробним переробним галузям економіки, безпечній утилізації, для вироблення енергії, для роздільного ресурсу, для роздільного збирання відходів для місцевого самоврядування. Але закону від уряду немає. Скажіть скільки чекати ще трагедій екологічних? Коли? Ми з моєю колегою Вікторією сьогодні говоримо про це. Коли ми побачимо новий Закон уряду "Про відходи", для того щоб не було подальшої жалоби стосовно екологічних питань в Україні? Будь ласка… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Альона Валеріївна, я вам дякую за запитання. Я думаю, що ті закони, які сьогодні є в парламенті, повинні були би бути розглянуті. І не потрібно перекладати відповідальність Верховної Ради Те що уряд робить сьогодні, я вам скажу, ми зробили практично з нашими міжнародними партнерами національну стратегію по управлінню відходами. І відійшли від тієї прагматики, яка закладалася багато років щодо поводження з відходами. І сьогодні ми знаходимося на тому стані, що ми імплементуємо національний план по впровадженню стратегії. Ви були присутні на цьому тижні, коли ми збирали всі адміністрації і ставили конкретне завдання щодо створення регіональних планів. Я хочу сказати, що регіональні плани сьогодні по управлінню з відходами - це не тільки питання вирішення побутового сміття, це питання, в першу чергу, інвестиційної привабливості кожного регіону. В умовах впровадження ринку на електроенергію, в умовах впровадження ринку на газ сьогодні сміття і управління відходами - це стосується не тільки побутових, а й промислових, і електронних, і небезпечних речовин, - це питання і можливості роботи екогенерації і енергетики. На сьогоднішній день розроблений Закон про управління відходами, який є рамковий. Вже розроблені закони по відходах електронним, по роботі з батарейками. І сьогодні це робота, яка ведеться спільно з міжнародним співтовариством. Тому що сьогодні Україна хоче цими законами долучитися не до пострадянського простору, а впроваджувати європейські директиви. І тому, будь ласка, включайтеся в допомогу. У вас є ще час, півроку роботи цього парламенту. Розглядайте ті закони, які ми подаємо. І, будь ласка, допомагайте. Тому, я думаю, що зараз, я розумію, що сьогодні всі повинні розказувати, що не зроблено, а що зроблено. Я вам скажу, те, що зробило сьогодні Міністерство екології і природних ресурсів на чолі з Остапом Михайловичем Семераком, коли ми залучили найкращих спеціалістів і по різним напрямкам об'єднали їх в роботу, і затвердили національну стратегію, затвердили національний план, перейшли до впровадження, затвердження і розробки регіональних планів, цього не робилося жодного разу ще в Україні. Тому, я думаю, зараз потрібно не запитувати і ставити запитання, а ставити плече і працювати разом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. 10:45:05 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Після рішення уряду про підвищення цін на газ катастрофічно зростає заборгованість по комуналці. Більше 70 мільярдів гривень сьогодні ця сума. Кожна третя українська сім'я не платить за комуналку, тому що в людей немає грошей. Мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на комуналку приводять до того, що в людей забирають субсидії, відрізають газ і через суд можуть забрати квартири. Я питаю в урядовців: чому механізми соціального захисту громадян, які не можуть платити високу ціну за газ, не працюють? Чому зростає комуналка, яка веде до колапсу житлово-комунального господарства? Що уряд робить для того, щоб повернути півтора мільярда гривень премії, які голова "Нафтогазу" Коболєв виплатив сам собі і вивів в офшори, пограбувавши кожну українську сім'ю?

і турбувала житлово-комунальна сфера. Ви знаєте, що у нас тривають неоднозначні дискусії із НАК "Нафтогаз України", і відбувається прямо на засіданнях Кабінету Міністрів України. Під тиском уряду і Прем'єр-міністра особисто вже більше ніж на 300 гривень ціна на газ зменшена для споживачів, і ми будемо продовжувати роботу в напрямку, аби житлово-комунальні тарифи і ціни, і все, на що люди витрачають свої кошти, зменшувалися. Правда, ми також обмежені реальними економічними можливостями, які диктуються економічним становищем в Україні, а відтак і бюджетними можливостями. З приводу субсидій, то ця програма на особливому контролі Кабінету Міністрів України. І зараз детальніше щодо програми субсидій

послуг загальною сумою 55 мільярдів 95,6 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день розмір перерахованих коштів житлових субсидій, відповідно до затвердженого плану-графіку фінансування виплати житловий субсидій у грошовій формі готівкою та в безготівковій формі, становить 432 мільйони; з них у квітні 301 мільйон гривень на рахунок Мінсоцполітики відкритий у "Ощадбанку" для виплати субсидій у грошовій безготівковій формі; з них станом на 08.04 перераховано

мільйони гривень у квітні місяці Пенсійному фонду на покриття витрат за послуги з виплати та доставки цих виплат "Укрпоштою"; 3 мільярди гривень, з них Крім того, інформую, що станом на 23-є цього місяця "Ощадбанком" було виплачено 2,7 мільярда гривень житлових субсидій

Вона не змінюється. І сьогодні справді це є одна з пріоритетних програм, за якою уряд дуже уважно стежить. І ви знаєте, що програма реформування системи субсидій триває, з 1 березня ми перейшли на новий вид видачі цих видачі цих субсидій у готівковій формі. Зараз проходить непростий етап переходу на готівкову форму розрахунку з людьми. Вперше в історії України ми здійснюємо такий масований перехід із десь корупційної безготівкової форми, скажемо так, розрахунку між споживачам електроенергії на чисту, прозору систему готівкового розрахунку. Тому в цьому процесі ми бачимо тонкощі. В цьому процесі ми бачимо певні помилки, які ми будемо намагатися найближчим часом врегулювати. І хочу вас повідомити про те, що буквально тиждень тому уряд прийняв відповідні зміни і доповнення до системи субсидій. І ми вже сьогодні внесли такі пропозиції, щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас заяв і переоформлення субсидій, коли люди знову приходять, подають заяви. Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90 відсотків субсидіантів отримають перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі. Ми стежимо, ми дивимося, і в подальшому за допомогою народних депутатів України, які також спілкуються з людьми, ми готові і далі вдосконалювати цю систему, з головною метою: вона має бути простою, зрозумілою і доступною для кожної людини, яка потребує цю субсидію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович. Дякую Доброго дня, шановні колеги! У мене запитання до міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Це питання стосується призначення і виплати академічних стипендій. Шановні колеги, ті проблеми, які накопичились, і комітет відповідно, ми отримуємо ці запити, дивіться, перша проблема. У нас є студенти, які отримують... мають 4,5 бали, а не отримують стипендії; є трієчники, які отримують стипендію. Це стосується економії коштів стипендіального фонду, які нерозподіленими залишаються і далі повертаються в бюджет, в той же час, коли б вони могли, використовуватися на додаткове заохочення наших студентів, які мають гарні успіхи. Це ж стосується автономії вишів в частині того, що не може отримувати більше...

для того щоб наші студенти мали можливість отримувати справедливу академічну стипендію. Дякую. Давайте я спочатку розпочну… Дякую дуже за запитання і за привернення уваги до питання стипендій. Ми, безумовно, підтримуємо у випадку наявності коштів пропозицій як профільного міністерства, так і комітету щодо підвищення академічних стипендій, якщо, дійсно, є така можливість, без збільшення в бюджеті. Щодо матеріальної допомоги. Тут, як теж також з вами говорили, до того, як у нас було розділення стипендій на академічні і соціальні, дійсно, це також можна було робити. Академічні стипендії – це стипендії за навчання, і ще раз, підтримуючи, якщо є можливість, їх підвищення, матеріальну допомогу з цих стипендій виплачувати буде порушенням бюджетного законодавства. є програми на там підготовку кадрів і решту програм, які є, з яких кожен університет, якщо потрібно, може виплачувати певні такі заохочення. Але ми готові до створення робочої групи обговорення цих питань, для того щоб правильно врегулювати це, відповідно до бюджетного законодавства. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання. Ні, ще буде потім у вас, Шахов. Зараз від "Народного фронту" Перепрошую. По попередньому питанню міністр освіти, потім - "Народний фронт". Будь ласка, пані Лілія. 10:54:19 ГРИНЕВИЧ Л.М. Ще кілька речень. Ми вдячні за цю ініціативу, Міністерство освіти і науки підтримує ідею збільшення можливостей для заохочення студентів. Тому ми вважаємо, що дуже доцільно створити робочу групу і разом попрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кремінь Тарас. В першу чергу, від імені фракції "Народного фронту" хочу привітати колег і членів уряду із наближенням Великодня, і побажати добра, здоров'я і благодаті і нашим родинам, і Україні. І хочу поставити запитання, що стосується розвитку української освіти. 9 квітня у нас відбулася перша в історії Координаційна рада з питань розвитку освіти в Україні, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Гройсмана у місті Дніпро. І три ключові запитання, які ми розглядали, вони стосувалися в першу чергу будівництва нових закладів освіти і скорочення черг до садочків. Це будівництво і облаштування внутрішніх санвузлів, і третє питання – це підготовка нових ДБНів, що стосується забудови нових мікрорайонів, які би передбачали будівництво об'єктів соціальної інфраструктури: садочки, школи, ФАПи тощо. Тому в мене, в принципі, запитання до Геннадія Григоровича, і хотів би, щоб і Лілія Михайлівна відреагувала.

в Україні і в закладах освіти? І третє питання: я знаю, що два роки не вирішується питання в частині будівництва аварійної школи у місті Новий Буг Миколаївської області. Я дякую Прем’єр-міністру за те, що він приділив тому увагу, і прошу взяти під свій особистий контроль будівництво початкової школи. І зрештою принагідно запрошую на Миколаївщину для проведення другої Координаційної ради… Дякую, шановний пане Тарасе, за ваше запитання. Воно до декількох членів уряду, але ми хочемо висловити вам подяку за вашу участь у роботі Координаційної ради з провадження освітніх реформ. Дійсно, перше засідання відбулося 9 квітня у місті Дніпро, і ви там так само були, і ще низка народних депутатів від профільного Комітету з питань освіти. Більше ніж тиждень тому детальний протокол за результатами Координаційної ради було підписано Прем’єр-міністром України. І надійшли перші доручення до центральних органів виконавчої влади, в тому числі і щодо державних будівельних норм на об'єктах освіти. Зараз Геннадій Григорович детальніше про це поінформує, а потім – пані Ліля. Дякую народним депутатам за це питання, тому що, дійсно, сьогодні реформування у сфері освіти – це не тільки питання методик, "Нової української школи", реформи української школи, а ще й нового освітнього простору, яка стосується навчального процесу. І тому ми як міністерство разом з Міністерством регіонального розвитку, разом з Міністерством освіти впроваджуємо новий підхід до нового освітнього простору, який включає 4 базових питання: енергоефективність, безбар'єрність, безпековість і безпосереднє впровадження нового дизайну. У нас сьогодні працює 300 НОПів. Вже зараз за цей рік 150 додатково відкриті, і 600 ми в цілому очікуємо до кінця року. Нові ДБН, які стосуються закладів освіти, вже затверджені, вони стосуються не тільки безбар'єрності і енергоефективності, вони стосуються ще й нового підходу по організації процесу. Це мається на увазі, коли ми говоримо про опорну школу. Також по дитячим дошкільним закладам, це питання в нас врегульоване, і ми сьогодні прийняли новий ДБН, який дозволяє вбудовані дитячі садки до 70 місць, який дозволить безпосередньо в містах, де є певний дефіцит дефіцит території, впроваджувати в нових комплексах саме безпосередньо такі дитячі садки. Але ще раз хотів би наголосити, для нас дуже важливо – це співпраця, яка стосується профільного комітету, профільного міністерства і органів місцевого самоврядування, яка дозволить впроваджувати абсолютно нову якість. Ну і останнє я хотів би сказати, що сьогодні Страсна п'ятниця, да, тут, я думаю, що потрібно все-таки всім шукати спільну співпрацю, не потрібно перекладати одні питання на інших. Ну, і Альона Валеріївна, хочу ще вибачитися за емоційний такий виступ. Я думаю, що ми завжди працювали разом над багатьма складними питаннями, і я думаю, що така співпраця між парламентом і урядом, і безпосередньо нашими комітетом і міністерством буде продовжена. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій. Від групи "Воля народу" Шахов. Потім буде запис від народних депутатів. Будь ласка. Шановний міністр Насалик, який втік щойно, тому що знав, що Шахов буде ставити питання за шахтарів. Скажіть, будь ласка, перед Новим роком зарплати не виплатили. На Водохреще зарплат не було, на 8 березня зарплат не було. Сьогодні Великдень – зарплат 450 мільйонів гривень не виплатили. Коли закінчить міністр руйнувати вугільну галузь? Коли міністр вугільної галузі Насалик закінчить закуповувати на мільярди гривень вугілля в Африці, в Росії, в Америці? На 20 мільярдів доларів було закупівлі в цьому році. Дайте 6 мільярдів гривень на розвиток вугільної промисловості в Україні. Дайте нормально робити шахтарям, а не вчити сьогодні польську мову отам, за кордоном, і робитися жебраками їм сім'ям. Тому що я сам з шахтарської сім'ї, у мене болить. І ще раз хочу сказати: будь ласка, зверніть на це увагу, я всім міністрам хочу сказати. секунд. ШАХОВ С.В. Насалик обіцяв поїхати в Лисичанськ на День шахтаря. Чому він туди не поїхав? Хай візьме кошик пасхальний і поїде туди поспілкується з сім'ями. Запитання таке: коли виплатять зарплату шахтарям, 450 мільйонів заборгованості? Дякую. 11:00:53 КОРЗУН А.В. Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Корзун. Шановні народні депутати, да, дійсно, на сьогодні ще є певна заборгованість, вона трошки більше 400 мільйонів складає. Але, дякуючи підтримці народних депутатів, зокрема, бюджетного комітету, позавчора було прийняте рішення про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, а також кошти від реалізації. Я думаю, що протягом першої декади ця заборгованість, ну, практично повністю буде погашена. Надалі є певні заходи, які намічені щодо виправлення ситуації в цьому плані, тому ми над ними будемо працювати. Я думаю, що ситуація буде поступово покращуватись. Дякую за увагу. Якщо більш детальна інформація, ми готові вам надати письмово. Дякую вам. І зараз я прошу провести запис на запитання від народних депутатів України. Прошу провести запис.

на запитання… Гончаренко. Шановні представники Кабінету Міністрів України! Гончаренко, фракція "Блок Петра Порошенка". Наступне питання. Як ми дізналися, вчора сталася трагедія на окупованій території, а саме: на шахті в селищі Юр'ївка Луганської області стався вибух, внаслідок якого загинуло 19 гірників. І так ми розуміємо, що сьогодні Україна не контролює цю територію, але там загинули наші українські громадяни. Тому я вважаю за необхідне, щоб Кабінет Міністрів України висловив свою позицію щодо того, що ми готові допомогти, в тому числі допомогою рятівників, і готові допомогти родинам загиблих. Я вважаю, що це є надзвичайно важливо – продемонструвати сьогодні позицію держави Україна, що це є наші громадяни. Ми це пам'ятаємо, і ми будемо їм допомагати, якщо нам таку можливість буде надано, якщо хоч якась мінімальна можливість є. Ми можемо запросити родини загиблих в Україну, забезпечити для них відповідну допомогу і дітям, і літній відпочинок, і такі інші речі. Я вважаю, що це дуже важливо. Тому я прошу Кабінет Міністрів України відреагувати на цю ситуацію і зробити відповідні заяви. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, вчора ввечері сталася трагедія на окупованій частині Луганщини. Ми цілком поділяємо вашу позицію щодо підтримки громадян України, які опинились в складних умовах, тим більше на окупованій території. Я думаю, що сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами по інших відомствах і будуть прийняті відповідні заходи в плані реагування на такі події, в тому числі і ті заходи, які ви запропонували щодо підтримки безпосередньо дітей з родин загиблих, виплат необхідних компенсацій.

Дякую, Михайло. У мене запитання знову ж таки також по шахтарях. Крім зарплати, у них, як то кажуть, проблеми з самою відгрузкою вугільної продукції. А це у зв'язку з тим, що "Держвуглепостач" "положили", збанкрутували, і відповідно нема кому закупляти, а приватні структури десь розбіглися. Ті "смотрящіє" Кропачови , які закупляли, зараз їх немає в Україні. І відповідно я хочу поставити питання, що думає все-таки уряд з "Держвуглепостачем" і з "Центренерго", які також планують передати в приватні руки, як тоді реалізовувати вугільну продукцію? Дякую. Дякую за запитання. Шановний Михайле Леонтійовичу, дійсно, є проблема вже декілька днів у нас з реалізацією вугільної продукції. завершуємо роботу по укладанню угод на постачання вугілля саме через державне підприємство з постачання вугільної продукції. Я думаю, що найближчими днями ми це виправимо. Окрім того, ми після свят одразу плануємо провести розширену нараду між нашими виробниками вугільної продукції і споживачами і зняти цю проблему.

Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Прошу передати слово Юрію Солов'ю. Андрій Володимирович. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. І в мене запитання до міністра інфраструктури і, відповідно, до керівника Укравтодору, який, на жаль, не присутній в ложі уряду. Я хочу зауважити, що я чотири рази робив по даному питанню звернення з трибуни парламенту. І дане питання стосується просто незадовільного стану доріг державного значення в межах мого округу, зокрема, Верховинський, Косівський і Снятинський райони. Це при тому, що постанова Кабінету Міністрів, яка визначає перелік доріг, які потребують ремонту, прийнята ще в січні. Але до сьогоднішнього дня Кривопільський перевал як не ремонтувався, так і не ремонтується. Дорога Снятин-Косів як не ремонтувалася, так і не ремонтується. Дорога Снятин-Тязів як не ремонтувалася, так і не ремонтується. Вважаю це кричущою бездіяльністю… Вважаю це кричущою бездіяльністю і прошу невідкладно вжити заходів для того, щоб ремонтні роботи на цих ділянках доріг почалися якнайшвидше. Дякую КИРИЛЕНКО В.А. Шановний пане Юрію, ми поділяємо вашу стурбованість. Відповідні документи прийняті. Я доповім Прем'єр-міністру про вашу вимогу щодо невідкладного початку всіх необхідних робіт. І всі необхідні дії з боку уряду: і кошти, і інші бюджетні призначення, які потрібні для того, щоб вказані вами автодороги почали нарешті ремонтуватися, - будуть скеровані на місця. І про виконання уряд вас буде інформувати як народного депутата України. Дякую вам. Колеги, перед тим я перескочив одного з виступаючих, тому зараз – Яриніч, а потім вже Сотник Олена. Будь ласка, Яриніч.

Шановні колеги, у мене запитання до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, на жаль, немає її присутньою. Тому це перше запитання: чому не відвідує виконуючий обов'язки охорони здоров'я Комітет з питань охорони здоров'я, ну і вже парламент у тому числі? А друге запитання. Я хочу нагадати, я бачу, що тут присутній у нас Павло Анатолійович Ковтонюк, тому запитання буду задавати до нього. Хочу вам нагадати, що Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" передбачено, що з наступного року на програму медичних гарантій виділятиметься не менше від 5 відсотків від валового внутрішнього доходу. У мене запитання полягає в наступному: чи будемо ми захищати цю норму в бюджеті України на наступний рік? Чи нам вдасться це зробити? Чи це наша спільна позиція? Чи вона вже втрачена Кабінетом Міністрів у розрізі роботи Міністерства охорони здоров'я? Дякую. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Пане Костянтине, по першому питанню, я думаю, ви знаєте причину, з якої команда міністерства не відвідує засідання комітету. Є умова, за якої ця робота може поновитися. Відповідні звернення до Голови Верховної Ради і до комітету є. Стосовно вашого другого питання. Я думаю, що на етапі прийняття закону про державні фінансові гарантії для такої країни, як наша, було дуже важливо вказати індикативну цільову норму, показник фінансування програми медичних гарантій. Ми всі розуміємо, що за 1 рік збільшити фінансування на кілька відсотків ВВП в умовах війни, в умовах існуючої ситуації неможливо. Але цей показник є, ми його підтримуємо, і, більше вам скажу, поступово рух щодо збільшення фінансування програми медичних гарантій відбувається, і ми тут з Міністерством фінансів знаходимося на одній позиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Сотник Олена Сергіївна. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене питання до віце-прем'єра з європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Я знаю, що дуже багато людей зараз говорять про те, що не на часі у нас європейська інтеграція, і дуже часто це залишається десь за скобками. Але все ж таки я б хотіла, у мене до вас питання. Враховуючи указ Президента, підписаний на днях з приводу цього питання, і враховуючи те, що у цієї Верховної Ради ще залишається певний час прийняти важливі рішення, чи підтримується урядом той проект, який розроблявся спільно з офісом з європейської інтеграції і представництвом ЄС, а також Комітетом європейської інтеграції, з приводу засад державної політики по євроінтеграції? І чи готовий на сьогоднішній день уряд разом з парламентом це рішення просувати, а головне - імплементувати, щоб все ж таки євроінтеграція, європейський курс залишався на часі? Дякую. Дуже дякую, пані Олено, за ваше запитання. Дійсно, і надзвичайно важливо, щоби всі ті наші напрацювання по виконанню Угоди про асоціацію, які ми з вами спільно відпрацьовували відпрацьовували протягом цих років, залишалися в пріоритеті, і щоб та дорожня карта законодавчого забезпечення, урядово-парламентська, яку ми з вами прийняли щодо європейської інтеграції, була таким же пріоритетом для парламенту. Ми зі свого боку в уряді будемо з уряду будемо наполягати на тому, щоб пріоритезувати ті законопроекти, які закладені в цю дорожню карту відповідно до пріоритетів по Угоді про асоціацію і чотирьох пріоритетів, які ми для себе визначили: енергетика, цифровий ринок, митниця, технічне регулювання. І хочу подякувати, до речі, за вчорашнє голосування народним депутатам. Два законопроекти: і щодо митного транзиту, і щодо технічного регулювання першому читанні були прийняті. Вдячна і сподіваюся на таку ж конструктивну роботу дали. Дякую комітету за взаємодію щодо підготовки законопроекту, який би, інституційно забезпечив нашу європейську інтеграцію. З боку уряду будемо підтримувати, будемо працювати над тим, щоби колеги в парламенті, різні фракції також долучилися до голосування за цей законопроект. Дякую, що ви загадали за указ Президента, який надає конкретних завдань на основі зафіксованих норм в Конституції щодо цілей наших стратегічних - європейської і євроатлантичної інтеграції, конкретних завдань всім гілкам влади. І дуже розраховую, що ці конкретні завдання зараз перетворяться на конкретні кроки, з якими далі ми будемо забезпечувати пришвидшений рух до тієї до тієї стратегічної мети, яку визначив український народ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І абсолютно погоджуюся з тією позицією, що зараз уряд і парламент ці півроку мають зосередитись на питаннях євроінтеграції. Ми будемо все робити для того, щоби ставити в порядок денний ці питання. Будь ласка, Віктор Галасюк, ваше запитання, прошу. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Я звертаюсь до керівництва уряду. Справжня євроінтеграція – це не підняття цін і тарифів до європейського рівня. Це наближення доходів українців до європейського рівня. І в цьому контексті наше питання. Як ви збираєтеся невідкладно реагувати на найгостріші економічні виклики, долати багатомільйонне безробіття, долати еміграцію масову мільйонів українців за кордон, долати бідність українців? Як ви збираєтесь залучати інвестиції в реальний сектор економіки? Україні треба 200 мільярдів доларів, щоб наздогнати Польщу. Як ви збираєтесь вирішувати ці проблеми? Команда Радикальної партії пропонує промисловий пакет реформ. Експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, "Купуй українське, плати українцям". Це ті ініціативи, які відповідають Маніфесту роботодавців, Антикризовому плану розвитку економіки, який підтриманий всіма виробничими асоціаціями. Що ви збираєтесь робити? Чому ви досі зволікаєте? Шановний пане народний депутат Віктор Галасюк, ви, безумовно, знайомі із програмою діяльності уряду, а також із звітами, які регулярно і детально надаються урядом для ознайомлення народним депутатам України. А оскільки ви з цим знайомі, то ви не можете не знати, що уряд здійснює комплексну політику, яка скерована на збільшення економічного розвитку і на економічне зростання. знижуємо податки, ми зменшили єдиний соціальний внесок, ми створюємо необхідний інвестиційний клімат, ми робимо все для того, щоб соціальні видатки, внаслідок нових доходів бюджету, ставали можливими і більшими. Ми провели реформу децентралізації, якою скерували значну кількість коштів на місцях, у зв'язку з цим ми також маємо додаткові надходження аби фінансувати соціальні програми по першочергових потребах наших громадян, а це понад усе пенсія, соціальні допомоги і збільшення заробітних плат, що три місяці практично уряд, протягом трьох останніх років, збільшує мінімальну заробітну плату, як ви знаєте. У зв'язку з цим постійно зростає середня заробітна плата по економіці, ми збільшуємо показники всіх розрядів прожиткового мінімуму і ми збільшуємо також і розмір мінімальної, а відтак середньої пенсії. Також ми провели декілька соціальних змін, які покращили можливість забезпечення пенсіями, і це призвело до додаткових можливостей Пенсійного фонду, які вже в цьому році стали доступні пенсіонерам, а також ми проводимо велику і комплексну програму монетизації субсидій. Тобто уряд розв'язує водночас цілу низку економічних і соціальних проблем, і це відображається і в збільшенні економічного зростання, і в щорічному зростанні валового внутрішнього продукту України. Разом з тим, уряд готовий до акцентування, прийняття ваших пропозицій. Як ви знаєте, уряд співпрацює з усіма конструктивними фракціями, в тому числі і з фракцією Радикальної партії. І я ще прошу, Геннадій Григорович Зубко доповнить. Зубко, я перепрошую, я не почула. Будь ласка, пане Зубко. Ще раз хотів би звернути увагу народних депутатів разом розпочати реформу децентралізації, ще в грудні 2014 року яка записана була в Коаліційну угоду. У грудні в 15-му році ми прийняли закони, які сьогодні відповідають тому, щоби створити умови залучення інвестицій саме безпосередньо в громади. І сьогодні, коли є кошти, коли проводяться секторальні реформи, коли створюються умови залучення інвестицій, безпосередньо той пакет законопроектів, який стосується промислової політики: створення технопарків, індустріальних парків, - ми абсолютно вітаємо. з нашого боку також ми сьогодні йдемо до того, щоб впроваджувати дуальну систему освіти, професійно-технічну освіту, яка сьогодні дозволяє створювати якісні, професійні робочі руки руки і які повинні працювати з інвесторами. Тому я думаю, що сьогодні ми повинні разом працювати і над плануванням територій. Тому прошу прийняти Закон 6403, прошу прийняти Закон 8071 – це засади адміністративного територіального устрою. Прошу прийняти закон, який стосується безпосередньо і напрямку житлово-комунального господарства. Тому давайте рухатися двостороннім рухом. Ми готові підтримувати ті пакети законопроектів, які сьогодні пропонують народні депутати. З іншого боку, просимо прийняти ті законопроекти, які сьогодні підсилюють місцеве самоврядування, дають відповіді на майбутній розвиток громад і дають відповіді на те, щоб залучити додатково інвестиції не тільки в об'єднані громади, а й у місцеве самоврядування. Дякую. Дякую вам. Денисенко Вадим Ігорович. Сидорович Руслан. І, колеги, заключне запитання. Іщенко Валерій. Колеги, запитання завершилися. Давайте ми гуртом подякуємо уряду за участь в дискусії. І заключне слово – В'ячеслав Кириленко. Заключне слово, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. У цьому заключному слові я від імені уряду і на прохання Прем'єр-міністра ще раз хотів би подякувати усім героям Чорнобиля за їхній подвиг, а також всім людям, які протягом 33 років мінімізують наслідки Чорнобильської катастрофи в усіх сферах життя України. Також від імені уряду я хотів би привітати і народних депутатів, і всіх українців із святом Великодня, яке насувається, і побажати щастя, здоров'я, всіх гараздів і перемоги. І також подякувати українському парламенту за ухвалені учора закони: Закон про українську мову, рішення щодо проведення Міжпарламентської асамблеї НАТО в Україні вперше, а також за звернення щодо неприпустимості паспортизації українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території ОРДЛО. Дякуємо за це українському парламенту, і ще раз дякуємо за плідну співпрацю. Дякуємо дуже вам. Дякую уряду. Дякую за допомогу в розробці Закону про мову, це було долучення і спільна робота. Вам успішної роботи, колеги.